Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Stjepan Mikolčić državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog

na način u upravnom postupanju kada rješenje donosi naš ribarski inspektor. Stranka ima pravo žalbe sa dosadašnjih 8 dana, rok se produžuje na 15 dana i u daljnjem upravnom postupanju kada je u pitanju inspekcijski nadzor primjenjujemo dvostupanjsko načelo sukladno Zakonu o upravnom postupku. Prvostupanjsko da tako kažem postupanje je u ingerenciji naših ribarskih inspektora u područnim i regionalnim uredima, a drugostupanjsko postupanje je u vladinom povjerenstvu pri ministarstvu koje se ovdje sastoji također od tri člana, ali uvjeti koje moraju ispunjavati da imaju tri godine iskustva na određenim radnim mjestima. Iz istog razloga kao i prethodni slučajeva i ovaj zakon predlažemo donošenje u hitnom postupku odnosno proceduri. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su prvo klubovi. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite.

prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o morskom ribarstvu evo u uvodnom dijelu dopustite kratko ću predstaviti morsko ribarstvo i to na način da kažem da je ulov morske ribe negdje od 2008. tako je negdje zadržao trend i u 2009. na nešto manje od 50 tisuća tona od čega najznačajniji dio čini plava riba, nešto manji dio bijela. 2008. godina je bila i godina kada je RH dosegla onu razinu ulova ribe predratnih godina. I od 1998. godine razvidno je povećanje ulova ribe i to upravo sitne plave ribe i to za dva puta iz razloga jer je velika potražnja za slanim inćunom uzrokovala i stalno povećanje izlova. Slana riba se gotovo u cijelosti čija je proizvodnja značajna gotovo u cijelosti izvozi u Italiju, nešto manje u Španjolsku, a izlov bijele ribe gotovo je isti u navedenom razdoblju od 1998. godine. Broj ribara u gospodarskom ribolovu se povećao on je negdje sada na tri tisuće 740, a broj ribarskih plovila 716 i u povećanju je. Bruto dodana vrijednost djelatnosti ribarstva prema podacima Državnog zavoda za statistiku od 2001. raste od negdje 284,7 milijuna kuna do 410,6 milijuna kuna u 2004. godini. Ribarstvo čini negdje 0,2 bruto društvenog proizvoda RH. U 2007. godini morsko ribarstvo ima 855 milijuna kuna ukupnog prihoda, 801 milijun kuna ukupnog rashoda znači oko sedamdesetak milijuna dobiti prije oporezivanja. A broj zaposlenih u ribarstvu je nešto manje od dvije Iz bilance u razdoblju od 2000. do 2008. godine vidljiv je suficit u ovoj djelatnosti koji varira od 300 tisuća dolara do maksimalnih 59 milijuna dolara u 2006. godini. Držim važnim istaknuti također da je ribarstvo jedna od rijetkih grana koja ima konstantan suficit u robnoj razmjeni što dokazuju i podaci za 2009. godinu. Poticaji za ovaj segment također su bili značajni. Želim još ovdje istaknuti da su državne mjere poticanja gradnji flote dovele uz nešto uvoza brodova do toga da se u plivaricama odnosno u floti većih brodova za izlov plave ribe došlo do zadovoljavajućih kapaciteta, znači da je flota dovoljno osnažena. Ministarstvo je u 2008. godini sa 150 milijuna kuna pomoglo sektor ribarstva što kroz izravne poticaje hrvatski ribari postanu konkurentni ulaskom u EU sufinancira se i osiguranje brodova, upis u registar u cilju povećanja konkurentnosti naših brodara. To je rezultiralo time da je ribarstvo u proteklim godinama imalo značajan izvoz sa sa značajnim rastom. Otvoreni su i značajni važni prerađivački pogoni, što znači da ova djelatnost privlači i investicija. Jedan od tako velikih investicija je i na području Zadarske županije to je ... Stankovcima jedan od najmodernijih pogona takve takve vrste u Europi. Međutim, postoje još uvijek problemi u ribarstvu na koje upozoravali su ali i još i danas upozoravaju ribari i na svojim susretima često, a to su oni vezani za potrebu donošenje strategije ribarstva, na problem hladnog lanca, na problem iskrcajnih mjesta, ribarskih luka, reguliranje institucija malog obalnog ribolova, velikih malih ali i povećanje efikasnosti kontrole prometa ribom kod svih sudionika. Znamo da trebamo i želimo uskladiti zakonodavstvo sa europskim, međutim moramo maksimalno zaštiti interese u prvom redu RH, ali i hrvatskog ribarstva. Evo nedavno smo imali i delegaciju imali smo Odbor za poljoprivredu Europskog parlamenta i oni su nam ukazali na to da još imamo mogućnosti imamo vremena zaštiti neke svoje interese, da to napravimo mudrije od nekih članica EU i da se to može. Međutim, mi ne smijemo zanemariti činjenicu da su na području mnogih mora članica koje su u sustavu zajedničke ribarske politike i to ne od jučer, da su njihova ribolovna mora značajno osiromašena. Recimo talijanski dio Jadrana, bakalar u Sjevernom moru gotovo je izlovljen, a Španjolska je zbog zbog prelova zabranila izlov inćuna prije par godina. Evo ove izmjene konkretno što se, ovaj Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o morskom ribarstvu kao što je rekao državni tajnik uređuje se postupanje u rješavanju znači u svim upravnim stvarima gdje se primjenjuju odredbe ZUP-a, omogućit će se transparentan način postupanja uz primjenu načina i postupaka u svim upravnim stvarima na način propisan Zakonom o općem upravnom postupku. To su sve znači male stavke u cilju usklađivanja ovih odredbi sa ZUP-om, sa ZUP-om, ali ovaj temeljni zakon omogućava odgovorno i održivo iskorištavanje živih bogatstava mora i to na ekološki uravnotežen, ali i gospodarski i društveno opravdan način. To bi trebalo omogućiti ne samo opstojnost nego i razvoj otočnih zajednica, jednostavno trebao bi osigurati red koji odgovara mnogim otočanima, a koji i naši ribari u svojim zahtjevima zahtjevima često traže. Zbog činjenice da je ribarstvo tradicionalna djelatnost naše obale i otoka i izvor egzistencije za velik dio obalnog i otočnog stanovništva držim da će red koji se osigurava i ovim prijedlogom, kojeg su i sami u ovim dogovorima kreatori i ribari i ribolovci, uz sve mjere koje su dosad napravljene, da će upravo njima najviše odgovarati, stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj prijedlog. Hvala. Klub HNS-a, HSU-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče. Evo pred sobom imamo još jedan u nizu zakona koji nije europski, ali je nužan za zatvaranje poglavlja 23, a koji se usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku. S tog stajališta nema posebnih primjedbi na ovaj zakon i klub HNS-a, HSU-a će ovaj prijedlog zakona podržati. Ali stoji jedna načelna primjedba, zar sve to usklađenje nismo mogli napraviti i prije. Ta primjedba stoji kod mnogih zakona o kojima smo do sada već raspravljali, a kod ovog zakona ta načelna primjedba posebno dolazi do punog izražaja. Naime, novi Zakon o općem upravnom postupku stupio je na snagu kao što znamo 1.1.2010. godine, a novi Zakon o morskom ribarstvu donijeli smo u Hrvatskom saboru 23.04.2010. godine, a stupio je na snagu 15.05.2010., dakle donijeli smo novi zakon četiri mjeseca iza donesenog Zakona o općem upravnom postupku. I upravo je klub HNS-a tada kada se donosio Zakon o morskom ribarstvu u 4. mjesecu 2010. iznio primjedbu na članak 96. koji se sada ovim izmjenama mijenja, odnosno usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku. I upravo nam se čini da je zbog toga argumentacija ocjene stanja u prijedlogu ovoga zakona mršava jer se nadamo i vjerujemo da je predlagatelj svjestan propusta koji je učinio. Zakoni i usklade zakona moraju ići na vrijeme radi nas samih, a ne da to radimo pod pritiskom Europske unije jer to nije dobro i takva praksa se ne smije prakticirati. Kao što sam na početku rekla, klub HNS-a i HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona. **Šeks, Vladimir Hvala vam, poštovani potpredsjedniče. Ja ću podržati ove izmjene Zakona o morskom ribarstvu jer se ovaj zakon na taj način usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku. nažalost situacija u morskom ribarstvu Hrvatske je daleko od toga da ju bilo tko kome je do dugoročnog interesa države može podržati. Razlog zbog kojeg donosimo ovaj zakon je prvenstveno poglavlje 23 i kako kaže i sami predlagatelj prevencija korupcije pa se produljava rok za podnošenje žalbe sa 8 na 15 dana i Povjerenstvo za žalbe bira pod ovim zakonom Vlada, a ne ministar kao što je to bilo do sada i detaljnije se definira i sastav ovog povjerenstva. No ukoliko nema dobre političke volje ovaj zakon neće prevenirati korupciju, a nažalost upravo u području morskog ribarstva u posljednje se vrijeme događaju jako netransparentne stvari. Posebno je zabrinjavajući nered na moru pa ja bih se čak usudila reći kaos do kojeg je došlo zbog otvaranja otvaranja morskih parkova prirode gospodarskom ribolovu iako je to izričito zabranjeno krovnim Zakonom o zaštiti prirode. Skandalozno je da se Ministarstvo poljoprivrede odnosno resorni ministar Čobanković odlučio protivno ne samo spomenutom Zakonu o zaštiti prirode, već i Zakonu o morskom ribarstvu o kojem danas raspravljamo, proglasiti se nadležnim za upravljanje ribolovnim resursima u parkovima prirode te ih je otvorilo gospodarskim ribarima. Time je otvoreno osinje gnijezdo. Protiv takve odluke koja je ribarima otvorila i ono pola, svega pola posto zaštićenog mora u Hrvatskoj, digao se cijeli niz institucija i organizacija, a među njima čak i brojne ribarske udruge kojima je stalo da se more i riblji fond koriste održivo. Nakon nekoliko međuministarskih sastanaka resora poljoprivrede odnosno ribarstva i kulture odlučeno je da će se problem riješiti donošenjem Pravilnika o zaštićenim ribolovnim područjima kojima bi se regulirao ribolov u zaštićenim morskim područjima, ne samo u parkovima prirode već i u svim ostalim zaštićenim područjima osim u nacionalnim parkovima. Problem je u tome što se pravilnikom nije uredilo da kada je riječ o parkovima prirode ribarenje u tim područjima mora biti regulirano pravilnikom o unutarnjem redu samog parka jer javna ustanova za upravljanje parkom donosi plan upravljanja u sklopu kojeg se radi izonacija parka te se određuje gdje i na koji način se mogu obavljati gospodarske djelatnosti. Međutim, nacrtom pravilnika u ministarstvu su zone odrezali na način da ispada da su specijalna staništa koja trebaju zaštiti upravo ona koja nikome nisu interesantna za ribarenje. Bez ikakve studije, bez ikakvog smisla, bez poznavanja situacije na terenu, bez konzultacija sa dionicima ministar Čobanković je donio pravilnik koji je nerazuman, nerealan i neprovediv. Ovakvim tumačenjem zakona po svojoj volji, favoriziranjem manjine, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u kratkom je roku uspjelo međusobno sukobiti ribare, protivno postojećim propisima proglasiti parkove prirode otvorenima za gospodarski ribolov pod vlastitim uvjetima, te dovesti u pitanje dio onoga što je Hrvatska dogovorila sa Europskom unijom u poglavljima okoliš i ribarstvo. Ministar Čobanković očigledno smatra da je potpuno apsurdno Zakonom o morskom ribarstvu iznad Zakona o zaštiti prirode, te i ovakvim pravilnikom moguće prema njegovom mišljenju derogirati krovni zakon za područja zaštićena Zakonom o zaštiti prirode, a to je rekla bih prvorazredni skandal. Još je gore što ovaj pravilnik nije utemeljen ni u Zakonu o morskom ribarstvu na koji se ministar poziva jer je u samom Zakonu o morskom ribarstvu izričito navedeno dal' se propisi iz područja zaštite prirode ne dovode u pitanje. Da stvar bude još strašnija kršenjem Zakona o zaštiti prirode odstupa se i od pregovaračkih stajališta Hrvatske u poglavlju 27. – Okoliš. Ono što je nejasno je u čijem je interesu ovo jer u javnom sigurno nije, da se tih svega 0,576% našeg mora otvori gospodarskom ribolovu te ugrozi funkcija njihova postojanja od kojih je zaštita ribljeg fonda jedna od najvažnijih. Na žalost ovaj pravilnik je slijedila odluka Ministarstva poljoprivrede o skidanju ograničenja s određenih tradicionalnih ribarskih alata. Kada se to dogodi spomenuti alati više se neće koristiti samo na određeni način i za izlov samo određene ribe već za brutalan izlov svega što im se nađe na putu. Upravo su ti alati u argumentaciji prema Europskoj uniji branjeni kao tradicionalni i namjenski, pa i u ovom slučaju dvoličnost ministarstva posebno izražena. Skidanjem ograničenja tvrde u Udruzi profesionalnih ribara "Velebit" šteta koja će se nanijeti ribljem fondu bit će nemjerljiva i nepopravljiva. Zanimljivo je što dozvolu za korištenje tih alata ima samo mali dio ribara njih tristotinjak čime bi se oni stavili u apsurdnu tržišnu prednost u odnosu na sve ostale ribare. Tako u svom dopisu Ministarstvu poljoprivrede i ribarstva Udruga ribara "Velebit" te cehovi ribara Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Dubrovačko-neretvanske županije optužuju ministra Čobankovića da direktno ugrožava egzistenciju 2000 ribara i opstanak ribarstva kao profesije. U svojem apelu ministru ribari ironično navode da je kad se već skida ograničenje najbolje da im se svima da pravo ribolova tim alatima, pa za tri mjeseca više neće biti ni ribe, ni ribara, ni problema. Bojim se da ministar nema sluha za apele zainteresirane stručne javnosti, udruga za zaštitu okoliša i prirode, te ribara. Ali zasigurno ima puno sluha za nečije interese jer se ovakav pravilnik i odluka ne mogu tumačiti na ni jedan drukčiji način. Postavlja se pitanje čiji su to interesi i što od toga ima ministar? Jer jedino sigurno u cijeloj ovoj priči jest da ovim potezima se ne štiti javni interes, a to je obaveza svakog ministra, pa tako i ministra Čobankovića. Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Pa i ova današnja, izmjene i dopune Zakona o morskom ribarstvu sigurno ima svoju osnovu i kao takova ne bi bilo neke posebne priče, trebalo govoriti. Međutim, evo i kolegica Holly je malo šire se osvrnula. A mislim da je ono što je bitno vezano za morsko ribarstvo

kao to ribarstvo kao gospodarsku granu. Ovdje je kolegica Nevenka rekla 50000 tona ulova u Hrvatskoj u prošloj godini. Međutim, sve veći postotak je upravo one ribe koja se ne lovi sa ovim alatima, odnosno sa ribaricama nego koja se uzgaja i kao marikultura se uzgaja i kao takova plasira na tržište. Mislim da u tom segmentu morsko ribarstvo Hrvatske sigurno ima veliki značaj i velike mogućnosti. Normalno da u sklopu toga i upravo i ove promjene koje idu vezano za inspekcijske dijelove treba nadgledati i vidjeti gdje se to radi, na koji način i da se na neki način pomiri i onaj dio turizma i morskoga ribarstva. Prema tome i jedan i drugi da mogu egzistirati. Vezano za to sigurno moram reći da je jedan i pol milijun tona raznih riba iz uzgoja se proizvede u Europskoj uniji. Prema tome, to je ono što sve u većem postotku se pojavljuje kao hrana. Jer normalno da mora sve manje imaju one ribe, što mi kažemo divlje ribe koju treba izloviti, nego moramo isto tako proizvoditi tu ribu. Vrijednost te proizvodnje od jedan i pol milijun tona raznih riba iz uzgoja je 2,8 milijardi eura. Prema tome, u tome kontekstu i hrvatska kao takova i morsko ribarstvo Hrvatske treba i može da se plasira. Sve više isto još zbog toga što kad gledamo vezano za potrošnju ribe. U po stanovniku se godišnje pojede 22 kg ribe. To je različito. U Mađarskoj je to recimo samo 4 kg dok je u Portugalu 56 kg. Hrvatska je sa 14 kg znači u nekoj ispod toga prosjeka. Ali ipak kao pomorska zemlja sigurno bi se moglo trošiti također više te ribe. Druga stvar koja je jako bitna da ovo morsko ribarstvo sigurno u sklopu toga naše i posebno ovo vezano za uzgoj marikulture, a isto tako u riječnom aqua kulture ima svoju veliku šansu. Međutim, jedno od, ono što je bitno pitanje koje smo ovdje govorili, o kojem smo i raspravljali i imali ga i ne imali ga to je pitanje proglašenja gospodarskog ribolovnog pojasa. 140 zemalja ima gospodarski ribolovni pojas. Mi nemamo. Prema tome, i tu je jedna od mogućnosti da ova proizvodnja ribe i da ono što imamo u tom moru na neki način na bolji način kontroliramo. Druga stvar prerada ribe. Mi smo nekada imali 21 tvornicu riblje prerade na Jadranu. Danas postoji samo jedna. Prema tome, to je isto pitanje zbog čega se to dešava. Čak je ono bilo ne znam čitao sam da je neka tvornica rasformirana i odvežena u Srbiju pa tamo sada prerađuju tu ribu u konzerve. Pregovori u ribarstvu kao što znamo nisu još završeni. Upravo u tome dijelu ja ne znam šta se dešava i koliko toga i o ovome što je kolegica Mirela govorila pitanje tih ribarskih alata, pitanje brodova itd. šta je tu ispregovarano i kako će se to poglavlje zatvoriti. Ali ulazak u Europu treba sigurno shvatiti kao sredstvo za realizaciju naših vlastitih resursa. Znači, njihovo korištenje ne da oni ne budu cilj, da s time uđemo samo nego kako ćemo mi kad i uđemo iskoristiti to i kako ćemo na kvalitetan način da postanemo jedan dio toga velikog europskog tržišta morskog ribarstva. Normalno da i ovakav, ove izmjene zakona idu u tom sklopu i onda kao takvo je normalno da ih i podržavamo. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Ovaj prijedlog Zakona o morskom ribarstvu

kada je u pitanju morsko ribarstvo u Hrvatskoj, od kojih živi negdje 2 tisuće ljudi dakle, 2 tisuće zaposlenih, dakle gotovo 10 tisuća ljudi živi od morskog morskog ribarstva. Očito je da prostora u Hrvatskoj ima više, da su naši potencijali u velikoj mjeri još neiskorišteni, svjesni smo toga da je upravo sa druge strane talijanska obala dosta siromašna u posljednje vrijeme ribom zbog prevelikog izlova, i upravo zbog toga se otvara i određena bojazan, prije svega naših ribara da će i posebice ulaskom Hrvatske u Europsku uniju povećat se izlov ribe na hrvatskoj strani, odnosno da oni neće moći sa svojom flotom i svojom opremom konkurirati talijanskim ribarima. Postojale su sustavi poticaja radi modernizacije hrvatske ribolovne flote, što je dobro, pitanje zapravo koje se tu otvara da li je učinjeno dovoljno, da li je prostora bilo više, da li je Hrvatska mogla u jednom kraćem vremenu znatno brže modernizirati flotu, i zapravo kroz taj cijeli program modernizacije hrvatske ribarske flote i opreme i cijelog dakle sustava prerade ribe bitno povećanje konkurentnosti cijele gospodarske grane koja se bavi dakle izlovom ribe i preradom same ribe. Pitanje je još da li je moguće veći broj hrvatskih malih gospodarskih subjekata uključiti u proces modernizacije i flote i opreme, kako bi i kroz to trajno sebi osigurali radna mjesta, a istovremeno i trajno pridonosili sustavu modernizacije ribarske opreme i flote. Naravno iznimno je osjetljivo političko pitanje isključivi gospodarski pojas. Njega je Hrvatska ranijih godina možda imala snage donijeti, danas ne vjerujem, ali je upravo to jedan od pokazatelja političke pozicije Hrvatske u odnosu prema Europskoj uniji i odnosu prema zemljama u okruženju, a on je zapravo i otkrio slabosti hrvatske pozicije. Zbog toga, možda je sad ovo posljednja prilika da se proglasi isključivi gospodarski pojas, te kroz to zaštite posebni hrvatski interesi upravo u sferi ribarstva. Naravno svi želimo ekološki uravnotežen i gospodarski opravdan izlov ribe, pitanje je kako njega postići, kako ga postići u što kraćem vremenu i kako kroz jednu gospodarsku granu osigurati egzistenciju za što više ljudi, za što više obitelji koji od te gospodarske djelatnosti žive. Hvala lijepo.